Kolegice i kolege, želim vam dobar dan. Nastavljamo sa radom. Na dnevnom redu je: - Prijedlog odluke o stručnoj službi Hrvatskoga sabora Predlagatelj odluke je predstavništvo Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja odluke primjenjuje se odredbe za drugo čitanje zakona članak 155. do 157. Poslovnika. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Izvolite potpredsjedniče Leko. Jedan uobičajeni standardni postupak kad je riječ o odluci o stručnoj službi Hrvatskog sabora. Naime predsjedništvo Hrvatskog Hrvatskog sabora je utvrdilo Prijedlog odluke o stručnoj službi i ja sam zadužen da je u kratkim crtama obrazložim vama predstavnicima građana Republike Hrvatske. Naime, Poslovnikom Hrvatskog sabora određeno je da Hrvatski sabor ima stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih potreba za Hrvatski sabor. Organizacijski ustroj stručne službe određen ili određuje se odlukom o stručnoj službi Hrvatskog sabora koji u smislu članka 119. Poslovnika Hrvatskog sabora donosi Hrvatski sabor. važeća odluka o stručnoj službi Hrvatskog sabora donešena je 2001. godine. Ta odluka nije mijenjana do danas, niti dopunjavanja. Međutim, ulaskom Republike Hrvatske u javlja se potreba bolje organizacijske prilagodbe novim zahtjevima parlamentarnog rada, pravnog sustava, međunarodne suradnje, tehnološkog napretka te komunikacijske otvorenosti Parlamenta prema građanima Republike Hrvatske. Potrebno je na drugačiji način ustrojiti ovu našu stručnu službu i to urediti odlukom. Potrebno je redefinirati ulogu postojećih radnih tijela, odnosno ojačati administrativne kapacitete kako bi se uskladili sa potrebama članstva Republike Hrvatske u U procesu priprema Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji, te sustavnog reguliranja novog odnosa Sabora, Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade potrebno je donijeti i zakon kojim će se urediti taj odnos Sabora i Vlade. Posebno vezana za europska pitanje. Ustavnom Republike Hrvatske zadnjom novelo, člankom 144. Takva mogućnost je definirana. Naime, odredbom Ustava članka 144. Hrvatski sabor sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s ugovorima na kojima se temelji Europska unija. Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor o prijedlozima pravnih propisa i odluka s ciljem donošenja i odlučivanja u institucijama Europske unije, Hrvatski sabor može o tim prijedlozima donositi zaključke na osnovu kojih Vlada djeluje u institucijama Europske unije. Nadzor Hrvatskog sabora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije uređuje se zakonom. Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju, sukladno njihovim ustavnim ovlastima Vlada i predsjednik Republike Hrvatske. Dakle, u skladu s rješenjima koje je predvidio Ustav Republike Hrvatske potrebno je, potrebno je urediti stručnu službu Hrvatskog sabora koja bi mogla odgovoriti potrebama Sabora u novim okolnostima. Ovim Prijedlogom odluke u točki 10., to izdvajam kao posebno predlaže se osnivanje ureda za međunarodne i europske poslove. Koji je standard u gotovo svim Parlamentima zemalja članica Taj ured pružao bi stručnu potporu aktivnostima vezanima za Europsku uniju, ured bi postao središnje mjesto za informiranje o europskim i međunarodnim poslovima. Ured bi koordinirao poslove stalnog predstavnika Sabora u Europskom u Europskom parlamentu. Osim navedenih, navedene novine, a sve u cilju poboljšanja administrativnih kapaciteta rada stručne službe Hrvatskog sabora, ovim Prijedlogom odluke predlaže se Služba za odnose s javnošću transformirana na način da se osnuju dvije nove zasebne jedinice koje bi dijelile, djelovale u sustavu tajništva Sabora i to Služba za medije i Služba za građane. Shodno prijedlogu predstavništva Hrvatskog sabora, predlažem i da Sabor usvoji prijedlog i donese odluku o stručnoj službi Hrvatskog sabora. Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjedniče. Da li želi u ime Odbora za zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, kolega Jozo Radoš. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje europskih poslova, vjerojatno nije na najbolji način pokriveno niti u ukupnoj administraciji Republike Hrvatske, a mislim da se može slobodno reći da to sigurno nije slučaj u Hrvatskom saboru. Jedan od problema, poteškoća ili slabosti Europske unije je i to što ima vrlo komplicirane mehanizme donošenja odluka u kojima se vrlo teško snaći i koje onda naravno zahtijevaju vrlo visoke stručne kompetencije i vrlo razvijene službe. A naravno pitanje je na koji način te službe bivaju praćene od strane izabranih dužnosnika koji nužno ne moraju imati te kompetencije. Naravno da se tom pitanju ili tom problemu može pristupiti dvojako. S jedne strane da te stručne službe obavljaju svoje zadaće u skladu naravno sa nekakvim općim interesima organizacije koju trebaju zastupati i koju trebaju služiti. Ali ukoliko ne postoji odgovarajuća kontrola i političko vođenje, onda to naravno može biti i prostor za razne oblike korištenja tih institucija, stvaranja nekakovih linija privatnoga interesa itd. I s tim problemom se naravno suočava Europska unija na svim razinama. Nama je nešto bliža razina Europskog parlamenta, pogotovo nama koji smo tamo zadnjih 2 mjeseca u funkciji promatrača. I to naravno je jedna od velikih prednosti Europske unije da se dokumenti usklađuju, da moraju postojati nacionalna usklađenja, politička usklađenja itd. Ali naravno pitanje je vođenja cijeloga procesa. I taj problem kompliciranosti tih dokumenata i tih procedura naravno da postoji u svakoj pojedinačnoj državi, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Koliki su naši kapaciteti za praćenje tih procesa to je, dakle otvoreno pitanje. Pretpostavljam da nisu dostatni. Ali kada se radi o Hrvatskom saboru onda se to zasigurno može tvrditi jer vrlo mali broj ljudi, dakle struktura koja nije definirana do kraja se bavi i pitanjima Europske unije. I tako se događalo proteklih godina da su europski zakoni koji su prošli kroz Hrvatski sabor zapravo bili zakoni bez neke osobite pozornosti Hrvatskog sabora što znači da je sve što je u tim zakonima, u tim dokumentima usvojeno zapravo bilo prepušteno stručnim službama čija kompetencija naravno nije na neki način potvrđena. To se tiče naravno i rada Odbora za praćenje pregovora, a to se tiče i Hrvatskog sabora. Kao što znate zakoni u Hrvatskom saboru koji su bili P.Z.E. zakoni gotovo da nisu ovdje dobivali nikakav tretman uključujući i one dijelove tih zakona koji zapravo nisu imali veze sa Europskom unijom, a egzekutiva, Vlada je koristila takove zakone da lansira, odnosno predloži neka rješenja koja, dakle nemaju neke neposredne veze sa Europskom unijom. Ali čim je zakon nosio oznaku P.Z. on je prolazio kroz Hrvatski sabor više-manje bez ikakovih poteškoća i to je naravno stanje i praksa koja se ne smije održavati. U tim zakonima ima vrlo važnih stvari. I naravno da Vlada mora imati stručne službe i tijela koja će biti u stanju te zakone proučiti, prilagoditi hrvatskom pravnom okviru ali tu kompetenciju i tu mogućnost mora imati i Hrvatski sabor. Dakle, osnivanje ovoga Ureda za međunarodne i europske poslove koji se predlaže ovim aktom je prvi vjerojatno nulti korak na tom putu stvaranja jedne kompetentne administrativne službe u ovom Saboru koji bi taj posao mogao raditi. Proteklih pola godine, dakle koliko funkcionira ovaj Sabor imali smo na Odboru za europske integracije nekoliko takovih zakona i ti zakoni su od strane i toga odbora, a onda poslije toga i Hrvatskog sabora zapravo tretirani kao nešto što je samo po sebi dano. I niti je Odbor za europske poslove, niti su njegove službe koje de facto ne postoje bile u stanju verificirati, pregledati, kontrolirati, nadzirati ono što je došlo od Vlade odnosno njenih tijela. I ta praksa, dakle koja je bila proteklih 8 godina u Hrvatskom saboru se nastavila i a to pitanje postaje osobito zanimljivo sada u ovoj fazi, dakle kada Republika Hrvatska ulazi u Europsku uniju i kada će svaki od tih dokumenata, svaki od tih zakona trebati razmotriti naravno ponajprije sa stručnog stajališta čemu bi trebala doprinijeti ova služba, odnosno ovaj ured koji se osniva. Ali jednako tako i boljom organizacijom rada Hrvatskog sabora, njegovih odbora tako da se i među zastupnicima koji po nekakvoj definiciji ne moraju nužno biti stručni za neka područja Europske unije polako stvara jedna ekipa koja će biti kompetentna i koja će biti u stanju voditi takovu službu koja će biti u Hrvatskom saboru i preko te službe naravno nadzirati rad Vlade što je jedna od temeljnih zadaća Hrvatskoga sabora. Dakle, ovo je jedan početni korak u tom smislu. Pitanje je naravno rada naših odbora u pogledu europskih zakona. Kao što znate, mi ćemo donijeti Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade po pitanjima europskih poslova. To je naša obaveza temeljem predpristupnog ugovora i temeljem Lisabonskog sporazuma. Tu ćemo morati prihvatiti neke standarde koji su postavljeni u tom protokolu vezanom uz Lisabonski sporazum, o ulozi nacionalnih parlamenata. Ali jednako tako ćemo imati široki prostor razvijanja vlastitih rješenja kako će pojedina tijela, kako će pojedini odbori, kako će Odbor za europske poslove pratiti te zakone, odnosno ta zakonska rješenja, regulativu Europske unije i koja će uloga u tome biti na strani pleduma Hrvatskoga sabora. Dakle, to je jedan vrlo, vrlo široki i vrlo važan spektar pitanja i zato je naravno logično da smo pristupili osnivanju ovoga ureda. Ali to je kao što sam rekao već nekoliko puta tek nulti korak koji trebamo učiniti. Dakle, pitanje je kako će se ta služba odnosno taj ured u Hrvatskom saboru razviti, koje će biti njegove kompetencije, koliko će se odbori pojedini Hrvatskoga sabora uspjeti izgraditi da osim Odbora za europske poslove prate te poslove. Dakle, to je jedno široko područje koje ćemo vjerojatno riješiti dijelom zakonom koji ćemo usvojiti u odnosima Hrvatskog sabora i Vlade u praćenju europskih poslova. Ali naravno i u Poslovniku u kojem ćemo implementirati odredbe toga zakona. Temeljem svega ovoga, dakle treba samo ponoviti da se radi o vrlo opsežnom poslu, da se radi o vrlo važnom i zahtjevnom poslu i stoga će Klub zastupnika HNS-a naravno podržavajući i sve ostale izmjene izmjene i dopune, odnosno novu strukturu službe, Stručne službe Hrvatskog sabora sa osobitom pozornošću pratiti ustrojavanje Ureda za međunarodne i europske poslove, ali naravno i razvijanje toga ureda i svih ostalih kompetencija europskog Sabora na planu praćenja europskih poslova. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega potpredsjednik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Htio bih u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru iznijeti nekoliko stvari za koje smatramo da su važne u ovom času kada se predlaže odluka o organizaciji stručne službe Sabora. Naime, svaki put počinje prvim korakom, a odluka o Stručnoj službi nije prvi korak nego čak drugi ili treći, ali ona se mora donijeti kako bi u formalnom smislu bila podloga za osnivanje ureda za europske i međunarodne poslove. Drugo, Drugo, treba očekivati skori prijedlog zakona o odnosu Vlade i Parlamenta kada je Hrvatska članica EU. Treće, iza toga odmah treba očekivati akt o sistematizaciji dakle radnih mjesta kako se to nekad govorilo. U uredu za europske i međunarodne poslove, zatim trebat će osnovati odbor za europske poslove ali najvažnije je da se već sada obrazuju ljudi i teorijski i praktično u EU za europsko pravo. Naime, Sabor u poziciji kada je Hrvatska u EU gubi ekskluzivnost da je jedini zakonodavac u Hrvatskoj, jer dio propisa EU se neposredno primjenjuje u Hrvatskoj a dio se mora razraditi. Drugo što želim reći, jača uloga hrvatske Vlade, jer je hrvatska Vlada predstavnik Hrvatske u europskim tijelima. Što se tiče prihvaćanja europskih zakona, propisa istodobno pojačava se druga ustavna funkcija Hrvatskog sabora to je nadzorna funkcija. Da biste mogli nadzirati najprije morate znati, a da biste znali morate proučiti. A i kolega Radoš je rekao da ne sjede ili ne posjeduju svi zastupnici sve sasvim sigurno kompetencije za to, a neki zastupnici ne posjeduju opet za sve kompetencije. Prema tome, vrlo je važno da smo krenuli u proces organiziranja stručne službe, osposobljavanje stručnjaka za europsko pravo i mislim da taj proces je za sada u dobroj dinamici s time da bi ponavljam Zakon o odnosima Vlade i Parlamenta bilo dobro da dođe što prije. S tog naslova mislim da klub SDP-a Hrvatske može biti zadovoljan sa predloženom odlukom i anticipiranju rješenja potrebnih za članstvo u EU. Hvala lijepa. Više nema prijavljenih u ime klubova. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio zastupnik kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Želim podržati ovaj prijedlog odluke i to prije svega podsjećajući da je proces prilagodbe Stručne službe Hrvatskoga sabora zadaćama i obvezama hrvatskoga Parlamenta trajni proces. U tome smislu vidim i ovaj prijedlog kao jedan kvalitetan iskorak da se u svjetlu novih obveza Hrvatskoga sabora u okolnostima članstva u EU osposobi, ekipira, reorganizira, profesionalni, stručni aparat koji prati Hrvatski sabor i njegov posao kako bi te zadaće bile obavljene na što je moguće višoj razini kada je po srijedi kvaliteta, razumijevanje problema problema stručna asistencija, ozbiljnost i profesionalnost. Hrvatski sabor od ljeta sljedeće godine i formalno dolazi u jednu posve novu situaciju, kao što reče kolega Leko više neće biti jedini zakonodavac u RH, ali će možda baš zbog toga što će u njemu i s njim cijeli proces prilagodbe prilagodbe s jedne strane jer znademo da se europski propisi koje onda apliciramo i u vlastito zakonodavstvo stalno mijenjaju, a s druge strane i zbog toga što postoji čitav niz propisa koji se izravno primjenjuju dakle, da će Hrvatski sabor u tome smislu imati još višu razinu potrebe da bude ozbiljan, koncentriran i da prati te procese na najkvalitetniji mogući način i na najvišoj mogućoj razini. Postavlja se pitanje kako smo i do sada mogli bez posebne službe za međunarodne i europske poslove. bilo je nekih sublimata u rješenjima u stručnoj službi koji očito više ne mogu odgovoriti zadaći vremena i onoga što što se očekuje od nas članstvom u EU. Ja bih otišao i korak dalje podsjećajući da je u ukupnom sustavu diplomacije dakle s jedne strane formalne, javne koju uvijek vodi Vlada preko svoga ministarstva s druge strane tzv. narodne diplomacije gdje se kroz različite oblike neformalnih kanala različitih društava prijateljstva također uspostavljaju vrlo kvalitetne veze i suradnja i s treće strane postoji parlamentarna diplomacija koju kao da smo proteklih godina pomalo zanemarili odnosno kao da smo je promatrali kao jednu protokolarnu aktivnost Hrvatskoga sabora. Upravo sada kada teče postupak ratifikacije našega ugovora o članstvu u EU u svim nacionalnim parlamentima u Europi baš se pokazuje koliko je važno komunicirati izravno na razini parlament-paralament. Jer mi možda nemamo taj osjećaj ali u mnogim europskim državama oficijelna diplomacija koju predstavljaju vladine službe i ministarstva nema izravan utjecaj na aktivnost parlamenata njihovih vlastitih zemalja jer je odijeljenost izvršne i zakonodavne vlasti prilično izražena. U tome smislu teško je za očekivati da će naša službena diplomacija moći tako lako i jednostavno komunicirati s nekim europskim nacionalnim parlamentima kao što to može Hrvatski sabor. I praksa je uvijek pokazivala da naši kontakti dakle dobro, stručno pripremljeni, prijateljski orijentirani i proaktivni kontakti dakle iz Hrvatskog sabora prema drugim nacionalnim parlamentima daju velike i dobre, kvalitetne rezultate. U tome smislu očekujemo stručne službe da požurimo i ovaj postupak imenovanja skupina prijateljstva između Parlamenta, dakle Hrvatskog sabora i drugih parlamenata. prijedlog da se Stručna služba ojača novim Uredom za međunarodne europske poslove koji neće samo imati zadaću dakle opsluživati sustav koji je okrenut pitanjima EU nego asistirati i u čitavom nizu bilateralnih i multilateralnih pitanja u kojima Hrvatski sabor može i treba imati konkretnu ulogu. Već smo čuli da nam predstoji i donošenje posebnoga zakona kojim će se regulirati odnos Hrvatskog sabora i Vlade u tom procesu koji će biti trajan, a to je razmatranje, analiza i implementacija europskih zakona i direktiva. To je važan zakon i što ga prije donesemo to će biti lakše i Hrvatskom saboru u kojemu će postojati jedan supraodbor neposredno zadužen za taj proces, ali također i Vladi koja, kao što reče moj prethodnik, ima iznimno velike obveze i jednu konkretnu zadaću definiraju u predstavljanju Republike Hrvatske u europskim tijelima. To je naša obveza iz ugovora, to je naša obveza i prema Lisabonskom sporazumu i Hrvatski sabor u tome smislu mora biti svjestan svojih obveza i u smislu poštivanja rokova i u smislu sadržajnoga određenja. No podsjetio bih da ono što čeka Hrvatski sabor na svoj način čeka i sve druge. Od 1. srpnja sljedeće godine pitanje ulaska i članstva Hrvatske u EU prestaje biti vanjskopolitičko pitanje. Ono kao nikada do sada se transferira u naše svakodnevne i unutarnje političke poslove. Nema nijednoga ministarstva, nema nijednog tijela državne uprave koje prije ili poslije, s različitim intenzitetom i frekvencijom neće biti u obvezi stalno komunicirati s nadležnim tijelima i službama EU. Svako ministarstvo, bez obzira čime se ono bavilo odnosno koju djelatnost i obveze pokrivalo, morat će na dnevnoj bazi gotovo, neki na tjednoj, I zato je iznimno važno ne sam da je ekipiramo sve one koji će se baviti europskim pravom nego i one koji će se baviti europskom praksom, dobrim, kvalitetnim, proaktivnim kadrovima koji će u tome smislu razumijevati pitanja i probleme s kojima ćemo se susretati kao punopravna članica i efikasno ih rješavati. U tome smislu, evo da još jednom ponovim, pozdravljam Prijedlog ove odluke o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo ispravak netočnog navoda, kolega zastupnik Davor Stier. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo netočno je oko zanemarivanja parlamentarne diplomacije, odnosno djelomice točno. Ja bih podsjetio kako je zapravo upravo ta parlamentarna diplomacija odigrala važnu ulogu u završnici i naših pregovora, da se upravo ovdje u Saboru dogovorilo evo točno prije godinu dana su sve parlamentarne stranke potvrdile, čak i pozvani predsjednik Republike, potvrdile onaj konsenzus oko završetka pregovora. I upravo problem što naš proces ratifikacije i ne ide brže je što vladajuća većina možda odustaje od takvog konsenzusa u nekim pitanjima, kao što je Zakon o sprečavanju sukoba interesa pa sada vidimo i oko zakona o HRT-u. Trebamo se vratiti toj politici konsenzusa upravo da bi bili uspješni i u završetku procesa ratifikacije. Hvala. Nastavljamo s raspravom. Sljedeći se javio kolega zastupnik Srećko Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege, neću ponavljati ono što je već do sada bilo rečeno pa ću biti relativno kratak. Ali želim upozoriti da i približavanje, a pogotovo ulazak u EU donosi cijeli niz promjena kako za Sabor, tako za Vladu, a i za stručna tijela koja sve to skupa trebaju platiti. Upozoravam da će jedan dio ingerencija Sabora o čemu ćemo raspravljati u sada najavljenom novom zakonu dati dakle stručnim, jedan dio ingerencija će pripasti stručnim tijelima, a ne saborskom plenumu. Milorad (HNS)** Ispričavam se kolega zastupniče, ja bih molio kolegice i kolege malo više pažnje i korektnosti. Ne znam da li ste me čuli, ja bih molio malo da stišate ton. Izvolite kolega Flego. da je nužno izbjeći ono što se dešava na razini EU, a naziva se demokratskim deficitom, tj. da ne bi neka tijela imala previše vlasti u odnosu na ona koja su definirana i određena Ustavom. Drugo, mi sada govorimo o o osnivanju jednog ureda, dakle stručnog tijela što je u svakom slučaju za pozdraviti i to stručno tijelo će procesuirati kao što je rečeno europske poslove, kao i neke međunarodne poslove i odlično je da postoji jedno takvo stručno tijelo na razini Sabora, dakle ne na razini mnoštva pojedinačnih stručnih tijela vezane uz različite odbore i rad …/Ne razumije se./… izaslanstva nego jedno koje će obavljati sve te poslove i koje će još moći objedinjavati. Međutim meni se čini da ured, jedno stručno tijelo nije dovoljno. Naime, postavlja se pitanje kome je to stručno tijelo stručno, za koga ono radi. U osnovi razgovaramo o parlamentarnoj diplomaciji. Ta parlamentarna diplomacija bi trebala biti sačinjena znatno drugačije nego što je ona do sada. Mi imamo multilateralne odnose na cijelom nizu razina i na cijelom nizu specijaliziranih tijela u Saboru, na Interparlamentarnoj uniji, na Odboru za međunarodne poslove, na Odboru za europske poslove, pa onda imamo mnoštvo izaslanstava kao što su, mislim jedno od izaslanstava su naši promatrači u Europskom parlamentu. Imao izaslanstvo u OESS-u, izaslanstvo u Vijeću Europe, izaslanstvo u NATO-u, u mediteranskim zemljama itd., itd. Meni se čini i to je moj prijedlog, gospodo potpredsjednici Sabora ja vas molim da ga dalje procesuirate, moj je prijedlog da se oformi koordinacija svih onih tijela koji se bave međunarodnom politikom tj. svih onih tijela u Saboru koji imaju multilateralne i bilateralne odnose, koordinacije na kojim ćemo se ne samo čuti i informirati što rade jedni, a što drugi nego i tijela na kojima ćemo se dogovarati kako ćemo nastupiti u odgovarajućim situacijama. Sada svako izaslanstvo i svaki odbor radi na potpuno autonoman i svoj način ne znajući što rade ili što su već uradili drugi. Bilo bi optimalno da jednom takvom koordinacijom i jednim takvim tijelom predsjeda predsjednik Sabora. Može predsjedati i netko kome damo te ingerencije, ali u svakom slučaju smatram da je potrebno jedno takvo tijelo imati i ustrojiti ga, dakle i početi funkcionirati što ranije moguće. I konačno, svakako se slažem sa kolegom Beusom Richemberghom da je strašno važno, pogotovo u vrijeme ratifikacije ugovora, održavati bilateralne parlamentarne odnose i intenzivirati parlamentarnu diplomaciju na razini društava prijateljstava. Stoga vas molim da se što prije dogovorimo o tome tko će preuzeti i tko će ući u koje društvo prijateljstva te da ta društva prijateljstva počinju sa svojom aktivnošću i na taj način unaprijede proces ratifikacije. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Završili smo sa pojedinačnom raspravom. Završno u ime kluba HDSSB-a zastupnik kolega Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi akademiče koji ste ovdje već zarana. Prijedlog Odluke o Stručnoj službi Hrvatskog sabora već na prvi pogled usporedbom onoga dakle zakonskog prijedloga, odnosno o ustrojstvu Stručne službe iz 2001. godine u odnosu na ovo iz 2012. godine već dakle onako ad hoc pogledom imamo određene razlike, uočavaju se razlike. Dakle, poslove i zadaće Stručne službe Hrvatskog sabora obavljaju državni službenici, namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu sa zakonom i Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe. Pa kaže da Stručna služba se ustrojava, dakle u u 5 odredbi, to je Tajništvo Sabora, Ured predsjednika Sabora, Ured potpredsjednika u množini Sabora, Protokol Sabora i Služba radnih tijela Sabora. Ali onda nakon toga kaže se da u Tajništvu Sabora se ustrojavaju zasebne jedinice. I u onome Zakonu iz 2001. godine tih jedinica ima 8. Da ih ne nabrajam. Sada u novom zakonskom prijedlogu u Tajništvu Sabora ustrojavaju se zasebne jedinice, a njih ima 12. Dakle razlika je 4 u pozitivi, 4 plus. Jasno je da to govori o tome da će u takvoj situaciji kada se povećava broj zasebnih jedinica u Tajništvu Sabora iziskivati i novo zapošljavanje i da kažem u ovaj administrativni aparat, u administrativni stroj. Više nego jasno podržavam osnivanje i jačanje Ureda za međunarodne i europske poslove jer se i dosada pokazalo u koordinaciji sa ovim našim promatračima da oni odlično djeluju i odlično rade. A trebat će i pojačati taj rad i trebat će ga da kažem dovesti do savršenstva u situaciji kada Hrvatska 1. srpnja, ako Bog da, pristupi EU i bude ravnopravna članica EU. Ali, nekoliko puta izrečeno u novom zakonskom prijedlogu kolokvijalna riječ može, a ne točno određen broj dakle brojkom nego može imenovati ili može zaposliti i više svojih pomoćnika ili djelatnika. Pa onda tajnik Sabora može osnovati kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo. Može, mora ili ne mora? Ovakav način kada se kaže može, dakle ostavlja mogućnosti koje zakon kao zakon zapravo ne bi trebao ostavljati. On treba biti jasan, transparentan i točno odrediti ono što treba ili što ne treba, a ne može. Teško je odrediti se prema ovakvom dakle obliku da kažem izražavanja u nekoliko navrata izrečenim glagolom moći, dakle može, i povećanjem zasebnih jedinica u Tajništvu Sabora. Zgodan je primjer koji je evo kolege koji su bili u Bruxellesu i Strasbourgu kada odlaze ili dolaze pak u Parlament u Strasbourgu ili u Bruxellesu onda zatraže prijevoz

Oni su služba koja radi za sve europarlamentarce. Kod nas to nije slučaj. O tome mi danas ni ne raspravljamo. Mi nemamo driver servisa koji je zasebna jedinica koji bi bio na usluzi bez obzira da li bio potpredsjednik Sabora, predsjednik Sabora ili saborski zastupnik. Eto još ćemo mi učiti od Europe neke stvari, a evo ovakvim povećanjem kažem zasebnih jedinica u Tajništvu Sabora, što ne odobravam i s čime se ne slažem,

Hvala vama. Sljedeći završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nezgodna je stvar, ovo nije hitni postupak ali je vrlo nezgodno da jutros u 9 sati je ovo tema na Odboru za zakonodavstvo pa onda nastojimo stići još i plenarnu sjednicu da bismo izrekli sve ono što se razgovaralo na jednoj rekao bih kolegijalnoj stručnoj razini svi svjesni da trebamo unaprijediti i pomoći da se službe Sabora formiraju na način da budu što bolji i profesionalniji servis i svim radnim tijelima i svim zastupnicima. evo i jedva smo stigli doći na ovo zaključenje rasprave. Pa ću ja onda vrlo kratko reći ono što je bilo mišljenje našeg kluba i što smo iznijeli i na sjednici Odbora za zakonodavstvo. Pod jedan, nesretno je da ste ovako formirali službe jer govori se o cjelini koja se zove stručne službe. Stručne službe imaju 5 svojih dijelova, od kojih je jedan tajništvo Sabora onda se tajništvo Sabora opet sastoji od službi. Bilo bi vjerojatno sretnije i bolje rješenje da su se ti nazivi promijenili, ma da to znači možda intervencije u pojedine propise. Međutim, ovo dodatno zbunjuje u toj strukturi unutarnjih organizacijskih jedinica slično ili isto nazivlje kakvo se koristi u točki 4. i 5. ove odluke. Ono što je najvažnija naša primjedba, koju smo ponavljali ne tako davno, kada je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio izmjene Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Evo nedugo nakon toga pojavila se odluka o stručnoj službi Sabora koja ponovo između ostalo ima za cilj riješiti i radno pravni status, odnosno radne odnose barem dijelom državnih službenika koji rade u stručnim službama Sabora, a drugim dijelom one koje ćemo primiti na određeno vrijeme do isteka mandata ovoga saziva. Njihove radne odnose rješava Poslovnik o radu Hrvatskog sabora. Naša osnova primjedba je, koja je bila i uz Poslovnik, ako smo već nakanili te radne odnose riješiti, da se riješi na isti način i istim dokumentom, pa da u odluci o stručnoj službi Hrvatskog sabora bude riješeno i pitanje onih službenika koji će se primati, da tako kažem, na određeno vrijeme do isteka mandata pojedinih klubova zastupnika u Hrvatskome saboru. A, taj princip će vrijediti, koliko smo shvatili i za one koji će raditi kao stručna pomoć u uredima predsjednika i potpredsjednika Sabora. To je osnovna primjedba na ovaj tekst. Druga naša primjedba je bila da je značaj ovih službi koje su ovdje razvrstane u 12 službi i po po drugim nazivima knjižnica, informacijskog-dokumentacijskih službi i tako dalje, da je njihov značaj različit. Neke su, čini nam se i sada pod kapacitirane, jedna od njih je Služba za pripremu akata Sabora za objavu. Čini mi se da svi koji su imali prilike raditi na tome znaju do koje mjere je bio problem i kako teško ta služba radi s relativno malim brojem ljudi. I drugo Služba za građane koja bi skoro pa pretvorila se u nekakav turistički servis, jer između ostalog bi vodila i goste po ovim ovim prostorima. Naš prijedlog je bio da se razmisli da umjesto te službe imamo jedan poseban možda čak i odbor kao stalno radno tijelo koje može na svoj dnevni red stavljati zahtjeve građana o kojima može razgovarati. Ne kao pojedinačnim predmetima nego kao možda da građanima damo inicijativu da mogu uči u proceduru, saborsku i na taj način artikulirati svoje interese i probleme s kojima se susreću. Ova Služba za građane sasvim sigurno nije i neće biti u istoj ravnini snagom odgovarati drugim službama, kažem Službi za pripremu akata Sabora za objavu službi za pravne poslove i ljudske potencijale itd. I čini nam se da nije zbog toga ni ova odluka najbolje izbalansirana. Osim svega ona nije ni potpuno točno provela ono što ste predvidili izmjenama Poslovnika pa se tajnik Sabora, zamjenik tajnika Sabora i pomoćnici tretiraju ovom odlukom na jedan način, a na drugi način se tretiraju Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora. Mi smo tada i rekli da osim položaja tajnika Sabora i zamjenika tajnika, sada imamo već i pomoćnike zamjenika tajnika koji je ujedno i tajnik plenarne sjednice. Nekonzistentan propis neće dovesti do nikakve sigurnosti ni kvalitetnijeg rada i zbog toga predlažemo da

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali. Mislim da je dominirala želja da se popravi, poboljša, omogući novom organizacijom, novim ustrojstvom stručne službe Hrvatskog sabora, da zastupnici Sabor u cjelini može odgovoriti svojim ustavnim zadaćama. I novoj poziciji Sabora kad je Hrvatska članica Europske unije. To nastojanje je vrlo vrijedno i svima onima koji su u tom smislu podupirali ili iznosili svoje primjedbe, prijedloge dobro došli. Što se tiče novih službi ili povećanja broja službi to nužno ne znači da će se u tim službama povećavati broj djelatnika. Ali sasvim sigurno reorganizacija je potrebna zbog novih zadaća, nove službe su potrebne zbog novih zadaća Hrvatskog parlamenta. A s obzirom da je novina i novi odnosi Europa-Hrvatska, hrvatske hrvatske institucije i europske institucije. Važno je jačati službu, Saborsku službu odnosa sa javnošću, naprosto to je, to je obveza koju mi ne smijemo preskočiti. Kako će ta djelovat služba to naravno ostaje da se vidi. Nadamo se da će uspjeti ostvariti svoje zadaće. Što se tiče prijedloga da se u odluci o stručnoj službi reguliraju i radno pravni statusi radnika već kod Poslovnika sam rekao da bi bilo najbolje da se donese poseban zakon vezan za stručne službe predstavničkih tijela, pa time i stručne službe Hrvatskog sabora. Što bi moglo cjelovito riješiti taj problem. Sve u svemu vjerujem da će prijedlog predsjedništva proći konsenzusom u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu, glasovat ćemo kasnije. Hvala vam